- Konačni prijedlog zakona o sigurnosti prometa na cestama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 39 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za europske integracije, pomorstvo, promet i veze, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, lokalnu i područnu samoupravu i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Dragutin Lesar. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog zakona. Izvolite, državni tajniče. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Nakon provedene rasprave u prvom čitanju o predloženom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pratili smo i javnu raspravu u javnosti budući da je ovaj zakon izazvao veliko interesovanje sa pravom budući da regulira jedno od vrlo važnih pitanja gotovo svih građana Republike Hrvatske. Ministarstvo unutarnjih poslova i Vlada kao predlagatelj zakona su usvojili određene prijedloge, primjedbe i sugestije, međutim pri tome smo morali voditi računa da ne dovedemo u pitanje konzistentnost predloženog zakona i morali smo voditi računa o tome da je zakon u određenoj korelaciji s nekim drugim propisima, prije svega sa Zakonom o prekršajima, zatim Kaznenim Kaznenim zakonom i sa određenim europskim direktivama i europskom pravnom stečevinom, tako da smo kažem jedan dio primjedbi, sugestija i prijedloga usvojili. Ja ću vam ukratko pročitati koje smo prijedloge odnosno primjedbe i sugestije usvojili. Usvojili smo sugestiju i primjedbu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora koji je predložio da se iz odredbe članka 250. stavak 3. ispravi na način da se riječi: "iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka" zamijene riječima: "iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka". Isto tako je usvojena primjedba istog odbora, dakle Odbora za zakonodavstvo u pogledu odredbe članka 5. stavak 13. Zatim je usvojena primjedba Odbora za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu u pogledu članka 5. stavak 7. na način da se riječi: "na prijedlog ministarstva" zamijene riječima: "uz suglasnost ministarstva". Isto tako smo usvojili primjedbu koju je postavilo više radnih tijela odnosno sudionika u javnoj raspravi. Prije svega su iznijeli Odbor za promet njegov predsjednik gospodin Slavko Linić i pravobraniteljica za djecu a odnosi se na članak 158. stavak 2. zakona i tu smo usvojili primjedbu na način da se taj stavak 2. članka 158. Dakle, to je bila inicijativa od više radnih tijela odnosno sudionika u raspravi o predloženom zakonu. I prihvaćena je primjedba pravobraniteljice za djecu u pogledu članka 161. stavak 2. na način da ista odredba glasi: "Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dijete do 8 godina starosti ako je na biciklu ugrađeno posebno sjedalo prilagođeno veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete na glavi nosi propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Ostale primjedbe, prijedloge, sugestije nismo mogli prihvatiti zbog toga što bi se narušila konzistentnost zakona i kao što sam rekao došli bi u probleme s ovim zakonom, s obzirom da je zakon u korelaciji sa nekim drugim propisima, prije svega sa Prekršajnim zakonom, Kaznenim zakonom, europskim direktivama i europskom pravnom stečevinom. Stanovišta smo da ovakav predloženi zakon u ovom konačnom obliku će Ministarstvu unutarnjih poslova, ali i drugim sudionicima u području prometa pružiti dobar alat da se sigurnost u cestovnom prometu popravi, da se podigne na višu razinu zbog toga što sigurno sa stanjem ne možemo biti zadovoljni bez obzira što je određeni pomak i poboljšanje ovaj zakon donio. Ono što ja uvijek govorim, kad se zakon donio 2005. godine smo imali prvi puta nakon 40 godina manje od 600 smrtno stradalih i to je sigurno najveća vrijednost donošenja ovoga zakona. Došlo je i do smanjenja broja prometnih nesreća i vjerujemo da će ovaj novi zakon doprinijeti tome da se crne brojke u prometu u Republici Hrvatskoj počnu smanjivati i da sa ovim zakonom krenemo ka onom cilju, a to je da dođemo ispod 10 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. Sada smo negdje na oko 13 i pol i ovaj zakon uz niz drugih mjera koje moraju poduzimati druge druge institucije iz hrvatskog društva da dođemo do te planirane brojke zbog toga što na takav način znatno smanjili broj smrtno stradalih, odnosno spasili bi bezbrojne živote. Evo hvala lijepa. Slušat ću raspravu, pa ukoliko u raspravi bude još nekih drugih prijedloga za koje ocijenimo da su prihvatljivi, da su nužni, možemo ih ili kroz amandmane klubova, odbora ili pojedinih saborskih zastupnika ili kroz amandmane Vlade, još eventualno do konačnog glasovanja ispraviti. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora riječ? Odbor za europske integracije? Odbor za pomorstvo, promet i veze? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? I Odbor za zakonodavstvo. Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 17. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst konačnog prijedloga podnosi amandmane kojima kojima se pravno i nomotehnički uređuje izričaj zakonskih odredbi. Pored utvrđenih amandmana odbor ukazuje na određene manjkavosti pojedinih rješenja, te predlaže da ih predlagatelj razmotri i sa svojim amandmanima otkloni, a odnose se na članak 205. Naime odredbe se odnose na utvrđivanje obveze vozača autobusa i teretnih motornih vozila na periodičnu izobrazbu, program, uvjete i način provedbe, te izobrazbe prema stavku 2. ovog članka propisao bi ministar nadležan za poslove obrazovanja uz suglasnost ministra nadležnim za promet. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu to područje je riješeno na drugačiji način, iako nije dvojbeno da će ta odredba stupiti na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Zakona o prijevozu u cestovnom prometu na razvidan način uređeno je pitanje stjecanja početne kvalifikacije, obveza i prava, te izuzetci od obveze stjecanja početne kvalifikacije za koju se izdaje svjedodžba SSO. Tim zakonom utvrđen je postupak javnog natječaja za davanje ovlasti pravnoj osobi za provođenje programa izdavanje svjedodžbe za početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu. Ovaj zakon ne sadrži odgovarajuće odredbe glede oznaka zajednice na vozačkim dozvolama zajednice, odnosno postupka izdavanja tih dozvola. Nužno je da se prijelazne i završne odredbe ovog zakona usklade sa odredbama …/Govornik se ne razumije./… Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu ovo glede nadzora i postupka ovlaštenih osoba u odnosu na vozače i opremu vozila. manjkavosti, a odnose se na članak 5. gdje je potrebno uskladiti izričaj u stavku 11. i 13., jer nije razvidno radi li se o određivanju ili davanju ovlasti, odnosno odabiru nakon provedbe javnog natječaja. S tim u svezi ukazuje se da su odredbe članka 85. koaliziji s odredbama stavka 1. i 4. ovog članka. Na članak 13. nije razvidno da li se je zapriječena kazna u stavku 3. odnosi na stavak 1. ili drugi Na članak 214. predlaže se utvrditi materijalnu odredbu, dakle propisati obavezu vozača bicikla da za vrijeme vožnje na glavi nosi zaštitnu kacigu jer je stavkom 3. samo propisana sankcija za Na članak 252. u stavku 11. i 12. pretpostavlja da se radi o pravomoćnim rješenjima. Na članku 286. izričaj u stavku 3. valja uskladiti s odredbama Prekršajnog zakona glede ovlaštenog tužitelja za podnošenje optužnog prijedloga. I kao četvrto, Odbor za zakonodavstvo predlaže Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Dakle, ovlašćuje se stručna služba Hrvatskog sabora da obavi redakciju teksta ovog zakona prije njegove objave u "Narodnim novinama". Hvala. Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 7. sjednici raspravio je Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama u drugom čitanju, a kojeg je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor je prijedlog razmotrio kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kao i danas iznio razlike koje su predložene u konačnom prijedlogu zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona, a navodeći pojedinačno primjedbe koje su prihvaćene i obrazložio one koje nisu prihvaćene. Zamjenica pravobraniteljice za djecu izrazila je zadovoljstvo sa prihvaćenim primjedbama, međutim smatrala je da je predlagatelj propustio ugraditi i primjedbe koje bi se dodatno podigla razina sigurnosti u prometu, a posebno djece povećanjem kazni za roditelje, kao i obveznom izvješću policijskog službenika Centru za socijalnu skrb vezano za prekršaje. Predlagatelj je pojasnio da bi se povećanjem kazne odstupilo od konteksta zakona, a da je obveza obavijestiti nadležni Centar za socijalnu skrb u nadležnosti prekršajnih sudova, a ne Ministarstva unutarnjih poslova. Predstavnik HUP-a, udruga autoškola unio je niz primjedbi na tekst konačnog prijedloga zakona i dostavio amandmane. Udruge hrvatskih prijevoznika izrazile su određenu nelogičnost vezanu za odredbu članka 243. stavka 9., a koje se odnose na crvene pločice koje u EU ne egzistiraju. Članovi Odbora su i prihvatili informaciju predlagatelja da ovaj zakon neće stupiti 1.6. već osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. U raspravi je istaknuto da se ovim zakonom išlo isključivo na povećanje kazni za prekršaje što ne doprinosi smanjenju stradalih u prometu na cestama jer su se i zakonom iz 2004. godine povećale vrijednosti kazni a nije se značajnije promijenio negativni bilans poginulih. Analizirajući odredbu članka 199. stavak 3. proizlazi i da sporna odredba o 0,00 promila nije ukinuta budući da će se primjerice vozač koji nije bio vezan također kazniti i za 0,5 promila alkohola u krvi. Postavljeno je i pitanje da li u zemljama EU egzistira ovako predloženo rješenje. Ukazano je da je nedovoljno pažnje posvećeno brzini koja je inače nesumnjivo najveći uzročnik nesreća. Nadalje je ocijenjeno da nije bilo potrebe možda mijenjati određena rješenja o upotrebi svjetala u prometu jer su takve rješenja primjenjuju i u većini zemalja EU. Naglašeno je da bi se područje auto-škole trebalo regulirati posebnim zakonom a također je postavljeno pitanje iz kojeg razloga centri za sigurnu vožnju nisu određeni ovim zakonom? Izražena je i nedoumica u vezi odredbe članka 205. ovog zakona obzirom da je to područje utvrđeno Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu s konačnim prijedlogom zakona a koji je već prošlu sedmicu usvojen u Hrvatskom saboru. Na kraju rasprave predlagatelj je posebno zamoljen da dužnom pažnjom pristupi analizi i obradi amandmana na ovaj Konačni prijedlog zakona, a kako bi se postigla prava svrha i zajednički cilj, a to je kvalitetan zakon koji bi osigurao veću razinu sigurnosti u prometu. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora većinom glasova 7:6 odlučio je Hrvatskom saboru predložiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama u tekstu kako ga je predložila Vlada. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Jedno od pitanja koje smo postavili kod prvog čitanja zakona bilo je zašto svoju dosadašnju ulogu prema starom zakonu iz 2004. godine u smislu predlagatelja ili donosioca provedbenih propisa iz područja tehničkih pregleda vozila gubi Centar za vozila Republike Hrvatske. Odgovor u obradi materijala za ovo drugo čitanje bio je ta stručna organizacija ne gubi svoju dosadašnju ulogu. Odgovor zaista ne služi na čast predlagaču zakona jer nije istinit. Evo zašto nije istinit? Starim zakonom provedbeni propisi o mreži i kriterijima za postojanje stanica za tehnički pregled vozila, o programu ispita za nadzornika tehničke ispravnosti vozila kod organizacija za osposobljavanje osoba za zanimanje nadzornika, o visini naknade za tehničke preglede vozila. O provjeri stručnosti za poslove nadzornika i referenata za poslove registracije vozila sadržani u člancima 259., 260., 261. i 271. Zakona iz 2004. godine su u ingerenciji nadležnog ministra unutarnjih poslova ali na prijedlog stručne organizacije tj. spomenutog centra za vozila Republike Hrvatske. U ovom Prijedlogu zakona u istim člancima iz postupka donošenja provedbenih propisa u potpunosti se isključuje stručna organizacija. Svugdje ostaje donosioc propisa ministar nadležan za unutarnje poslove ali više nema dodatka na prijedlog stručne organizacije. Gospodo pa kako onda možete utvrditi da oni ne gube svoju dosadašnju ulogu? Pa izbrisani su iz svih članaka koji reguliraju donošenje nekih provedbenih propisa iz svojeg područja rada pa makar i u svojstvu predlagatelja. Stoga predlažemo da se u člancima 259. stavak 4. i 260. stavak 3., 261. stavak 2. i 271. stavak 2. iza riječi «ministar nadležan za unutarnje poslove» dodaje «na prijedlog stručne organizacije iz članka 273. ovog Zakona». Nadalje u raspravi kod prvog čitanja zakona isticali smo činjenicu da razvijene europske zemlje sustavno i cjelovito istražuju sve čimbenike prometa kao izvore opasnosti u prometu. Sudionike, prometnice, vozila ali i socijalnu okolinu prometa pa je većinska europska praksa da područje sigurnosti prometa na cestama normativno regulira Ministarstvo prometa, a ne unutarnjih poslova koje dakako treba provoditi nadzor prometa i u njem primjenjivati represivne mjere. Normativnim reguliranjem problematike sigurnosti u prometu od strane Ministarstva prometa istaknula bi se važnost stanja hrvatskih cesta tj. njihovog neadekvatnog održavanja, brojnih nesaniranih opasnih mjesta, neizgrađenosti nogostupa i bankina zatim zastarjele prometne signalizacije. Neosvijetljenosti javnom rasvjetom mjesta kojima se kreću pješaci, kaos sa parkiranjem u gradovima, prometna edukacija i kultura i druga podcijenjena a itekako bitna pitanja sa stanovišta sigurnosti u prometu. Ministarstvo unutarnjih poslova pak cilj hitnog zaustavljanja trenda porasta stradanja u cestovnom prometu nastoji postići proširenjem, zaoštravanjem i produbljenjem prekršajne represije. Takvim pristupom zakonodavca problemi prometne sigurnosti su jednostavno gotovo operativno policijsko pitanje discipliniranja neodgovornih vozača i mogu se riješiti širenjem i zaoštravanjem represije a svi drugi čimbenici sigurnosti prometa su drugorazredne važnosti. A to znači da i dalje mogu ostati u stanju u kakvom jesu. precjenjuje represiju jer ju i do sada imamo na visokoj normativnoj razini ali smo pokazali da se ne znamo nositi s njom, a podcjenjuje već navedene a još neke ključne elemente bitne za sigurnost u cestovnom prometu. Kao nedostatak političke volje za koordinaciju i komunikaciju sa znanošću, neuvažavanje korisnih prijedloga prijevozničkih udruga i stručnih organizacija, prijelazi cesta preko željezničkih pruga kao izuzetno znak, izuzetno jak faktor nesreća i smrtnosti. Neodgovornost kod izvođenja radova na cestama, edukacija i prevencija. Koji su na primjer razlozi zbog čega centri za sigurnu vožnju nisu određeni ovim zakonom? U njima su se trebali obučavati mladi vozači, da i nakon položenih vozačkih ispita svladaju opasnosti koje ih vrebaju na cesti. Te i mnoge druge elemente sigurnosti u prometu sigurno bi i više i bolje od policije regulirao resor prometa uvažavajući znanstvena istraživanja i koristeći usluge struke, poglavito tijela koja smo imali pa ga je ukinula ova Vlada 2004. godine Nacionalni savjet za sigurnost cestovnog prometa. Tako je sve dobro kod nas da nam nacionalni savjet ne treba? Ili njihovo znanje i posao može preuzeti na sebe MUP? Ili idemo po onoj vojničkoj edukacija, prevencija i znanje stoji, novčane kazne naprijed. U europskim zemljama najvišeg stupnja sigurnosti u prometu i nije najstrože kazneno pravo. Tamo postoji nešto drugo – visoka vjerojatnost kaznenog progona svih počinitelja prometnih prijestupa kako zbog visokog stupnja otkrivanja prijestupa, tako i zbog dosljednosti u vršenju progona. To je trebala biti osnova i našeg zakona, ne kazne do neba potpuno neprimjerene našem standardu, nego strog inspekcijski i policijski nadzor i učinkovitost sustava kroz vjerojatnost da će svaki onaj koji prekrši propis biti uhvaćen u kršenju propisa i nakon toga kažnjen. Dali smo i konkretan prijedlog za kazne parkiranja i druge prekršaje utvrđene bez zaustavljanja vozača. Dakle, kad neposredno nije utvrđen identitet počinitelja prekršaja već se naknadno traže podaci o vozaču vlasnika vozila koje je zatečeno u prekršaju, pa se stvori cirkus u kojem vlasnik vozila ismijava sustav tvrdnjom da ne može utvrditi tko je od njegove familije vozio auto tog dana. Prijedlog je išao za tim da se članak 229. zakona dopuni odredbom o obavezi vođenja evidencije vlasnika vozila o osobi koja upravlja njegovim vozilom. Dakle, ne bi mu se isplatilo muljanje da ne zna tko mu je vozio auto, jer bi mu se u tom slučaju naplatila kazna za ne vođenje evidencije. Jedan veoma logičan prijedlog i efikasan prijedlog na koji nam je odgovoreno da je to propis koji važi za vozila profesionalnih kategorija, a ne i za osobna, te da to nije europska praksa, pa da postoji za osobna vozila ne bismo ni davali takav prijedlog, a Europa se sigurno neće ljutiti na zakonsku odredbu da vlasnik vozila mora znati tko mu vozi automobil. I mi, a i zastupnici iz drugih oporbenih stranaka predlagali su kažnjavanje vozača na način da je osnovna početna kazna za prekršaj normalna, primjerena hrvatskim plaćama ali da se progresivno povećava u slučaju ponavljanja prekršaja. Imamo kompjutore, mogli bi to, ali predlagač to glatko odbija. Odbija uostalom preko 80% primjedbi iz prijedloga iz prvog čitanja zakona uz obrazloženje zamislite da naši prijedlozi i primjedbe nisu u smislu, u duhu zakona. Nismo uspjeli pogoditi bit zakona, a bit je drastično povećanje kazni za prekršaje što ne doprinosi smanjenju stradalih u prometu na cestama, jer su se i starim zakonom iz 2004. jako povećale vrijednosti kazna, a nije se ništa bitno promijenilo. Ali predlagač zakona naravno neće reći da je u krivu. Zbog drastičnih kazni zakon će u bliskoj budućnosti sasvim sigurno dovesti do novih repova pred zatvorima, tj. do novog vala zamjene novčanih kazni zatvorom, a tisuće njih već sad po starom zakonu i mnogo manjim kaznama čeka na izvršenje iste u zatvoru, jer nemaju novaca za platiti kaznu. Ne nekoliko stotina, nekoliko tisuća. Rezultat, najveći broj njih naravno ne dođe u zatvore jer u njima nema mjesta. Naravno, mnogi će problem pokušati riješiti u startu na licu mjesta korupcijom policajca, ponuditi mu nešto u đep da izbjegnu visoku kaznu. I famozna odredba o ukidanju nula promila koja je postala zaštitni znak ovog zakona zapravo je samo uvjetno dokinuta. Naime, ako vas policajac kazni za nevezivanje sigurnosnog pojasa ili telefoniranje mobitelom pa procijeni da vas i alkotestira platit ćete i kaznu za eventualno prisustvo alkohola do 0,5 promila. Završavam. Kazna za prekršaje ne smije biti cilj. Veća sigurnost u prometu mora se postići uz prevenciju, ali to znači puno više prometnih policajaca na cesti vidljivih, a ne u sačekušama, sa potrebnom opremom, stručno osposobljenih i primjereno nagrađenih. Tada bismo mogli reći da je sigurnost prometa u Hrvatskoj sveobuhvatna nacionalna strategija. Na žalost, sa ovim pristupom i ovim zakonom to ne možemo reći. Hvala. javili. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pošto se radi o složenom zakonu ja sam se ipak ovdje pripremio da pročitam tekst koji ćete čuti sada. Dakle, kada sam u ime kluba SDP-a početkom ove sjednice Hrvatskog sabora predložio, a premijer u ime Vlade prihvatio prijedlog da se ove zakon ne donosi po hitnom postupku, nego u dva čitanja ponadao sam se da će predlagatelj zakona respektirati barem neke prijedloge i primjedbe koji su izneseni u ovoj sabornici prilikom prvog čitanja. Međutim, bez obzira od koga su primjedbe došle iz vladajućih redova ili iz oporbenih samo je nekoliko od stotinjak uvaženo. To svakako nije dobro ni obećavajuća podloga za konstruktivan rad po drugom čitanju ovoga zakona, a znamo kakvo je stanje sigurnosti u prometu. Pa da kažemo samo dvije, tri rečenice o tome. Važeći Zakon o sigurnosti prometa donesen 2004. imao je za cilj povećanje sigurnosti cestovnog prometa, te smanjenje stradanja i broja smrtno stradalih sadašnjih 14 poginulih na 100000 stanovnika na 11 poginulih do kraja 2005. godine. Dakle, samo za godinu dana da se smanji broj smrtno stradalih sa 14 na 11. Dugoročni je pak cilj bio smanjenje poginulih na 8 osoba na 100000 stanovnika do kraja 2010. godine. Stanje se u međuvremenu značajno pogoršalo, pa se broj smrtno stradalih u 2007. povećao na oko 14 na 100000 stanovnika. Dakle, umjesto da se smanjuje broj ukupno stradalih i poginulih raste. Možemo na žalost konstatirati da najblaže rečeno primjena važećeg zakona u ovih skoro 4 godine nije pridonijelo poboljšanju sigurnosnih stanja na našim prometnicama, naglašavam blago rečeno. S obzirom na ovakvo stanje pledirao sam za konsenzus svih političkih faktora u ovome Visokom domu kako bi se postigao osnovni cilj, a to je smanjiti broj stradalih i poginulih u prometu i povećati sigurnost i sudionika u prometu na cestama posebno mladih vozača i djece. U tom kontekstu prilikom razmatranja zakonskog prijedloga u prvom čitanju ukazao sam na nekoliko koncepcijskih rješenja koje je predlagatelj zakona potpuno ignorirao, jer u obrazloženju prijedloga zakona se nije osvrnuo ni na jedno, a to su slijedeća. Upozorio sam i nadam se argumentirano izložio da na ovom području nismo dobro organizirani. Zakon koji imamo sada je koncepcijski, znanstveno, praktički neutemeljen i zastario. Posebno zbog toga što se oko jedne materije, a tiče se ne samo sigurnosti nego i svega što se tiče sigurnosti prometa na cestama bavi samo jedno ministarstvo i ono je zabušeno i ono ne može taj posao kvalitetno odraditi. Zato smo predložili pa i dalje predlažemo da Vlada, a ne sam MUP razmisli o ideji da se to područje, područje zakona koje sad regulira Zakon o sigurnosti prometa na cestama, a obuhvaća ponašanje sudionika u prometu, brigu o cestama i vozilima, edukacija vozača, i ne samo vozača nego i drugih sudionika u prometu podnijeli na barem 3 ministarstva. Dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova, ministarstvo koje se bavi poslovima prometa i Ministarstvo Također smo upozorili prilikom prvog čitanja da je nažalost usvajanjem zakona 2004. godine iz zakona izbačeno jedino koordinativno tijelo koje je to moglo biti. Sad postoji jedno koordinativno tijelo, to je MUP, ali samo za samo za elemente, rekao bih samo neke nacionalnog programa i provedbe nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama, a savjet koji je bio, koji je objedinjavao sve čimbenike u Republici Hrvatskoj je kao takav izostao i to nije dobro i mislim da i dalje treba razmišljati na tom planu da bude jedno tijelo, neka to bude Vlade, neka to bude Sabor, ali neka bude jedno tijelo na nivou države koje će moći usklađivati politiku prometa na razini države. Drugo na što sam upozorio je da se ovaj zakon nažalost bazira na modelu kazne i represiji. To sam zadnji puta dosta detaljno obrazlagao, dakle predviđa se za 83 prekršaja kazna od 300 kuna, za 48 prekršaja kazna od 500 kuna, za 15 prekršaja kazna od 700 kuna, za 29 prekršaja kazna od tisuću kuna, za 21 prekršaj kazna od 2 tisuće kuna. Za određeni broj prekršaja koje nisam, nažalost stigao izbrojiti je čak kazna od 5 do 15 tisuća kuna. Dosadašnjom politikom kažnjavanja i sve većim kaznama svrha se nije postigla, a to je manje prekršitelja, manje nesreća, manje poginulih, obrnuto, svega je toga više. I zadnji puta sam upozorio i sad ću opet u prilog ovoj tezi kazati jedan dokaz koji je, ja ne znam kako da ga oborimo, ali to jednostavno nije utjecalo na predlagatelja da razmisli, možda nije imao dovoljno vremena prilikom pripremanja za ovo drugo čitanje, ali neka dalje razmišlja o tome. Da je dakle 2004. godine bilo na prekršajnim sudovima predmeta 300 tisuća, 2005. 345 tisuća, 2006. 360 tisuća, a 2007. blizu 500 tisuća predmeta. Znači, nije rješenje u modelu veće kazne i veća disciplina vozača, nego je rješenje u kombinaciji mjere i aktivnosti. Prva mjera i aktivnost po značaju, po sadržaju, po tome da doista u praksi može proizvesti dobre posljedice je, naravno preventiva. Što smo učinili da uslijed ovako lošeg stanja sigurnosnih uvjeta o kojima sam govorio prije nekoliko minuta povećamo prometnu prometnu kulturu stanovništva, stvorimo uvjete za kvalitetno poznavanje prometnih propisa i povećamo opću društvenu svijest o problemu stradavanja u prometu. Odgovaram, malo, vrlo malo. Kako se konkretno odnosimo prema zaštiti djece? U nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa koji je Vlada donijela 23.2.2006. stoji da će se u sve odgojno-obrazovne ustanove, počevši od dječjih vrtića i osnovnih škola uvesti predmet prometni odgoj, ali od toga ni u školskoj 2006., ni u školskoj 2007. nije učinjeno ništa. Dakle, stalno se i sustavno ukazuje godinama na važnost uvođenja prometnog odgoja u sve odgojno-obrazovne ustanove, ali se ne pomičemo s mrtve točke. Roditelji, kao moralni autoritet imaju veoma značajnu ulogu u formiranju stava kod djece. Zapisali smo u isto nacionalnom programu da će se organizirati dopunski tečajevi za roditelje i djecu zajedno. I to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Uzmimo samo svakodnevne primjere koje, ja recimo vidimo u svom naselju, pa ne samo u Zagrebu. Majka sa djetetom od 4, 5 godina, dakle to je dijete koje itekako uči trči preko prometnice, preko zebre kada je upaljeno crveno svjetlo. Zašto nemamo više edukacije na televiziji? Prije svega na televizije i u drugim medijima da upozorimo te roditelje što čine takvim primjerom, jer čine to da svoju djecu čine samoubojicama za vrijeme i u vremenu kada neće biti oni kraj njega, dakle roditelji kada neće biti kraj djeteta. Jesmo li išta učinili u izobrazbi nastavnika i odgajatelja za predškolsku i školsku djecu kao preventivnog djelovanja u promicanju ispravnog ponašanja u prometu. Po mojim informacijama, osim sporadičnih slučajeva u nekolicino vrtića i osnovnih škola, ni tu sustavno ništa nije učinjeno. Ja bih upozorio na još jedan podatak. Broj poginule djece je krajem devedesetih bio preko 50 u jednoj godini. Sada je preko 30 negdje, ali je u jednom razdoblju, to je bila godina, nemojte sad ovo uzeti kao da je to godina zato što je bila Vlada Ivice Račana tada na sceni, pa sad ja to zbog toga govorim. Ja samo govorim o činjenici. 2002. godine je poginulo petnaestero djece. Bilo bi bolje da je još poginulo manje, ali poginulo je petnaestero djece. Dakle, duplo manje nego što je sada. Zašto? Ja moram reći, nešto o tome znam, tada smo koliko smo god mogli provodili sustavno akcije MUP i Hrvatski autoklub u cilju smanjenja stradalih, pogotovo djece u prometu. Između ostalog, tada je u organizaciji Hrvatskog autokluba osvojeno prvo mjesto od svih zemalja koje sudjeluju u međunarodnoj organizaciji autoklubova, prvo mjesto u natjecanju djece sigurne u prometu ovdje u Republici Hrvatskoj. To je bilo 2002. godine. Nije to bilo slučajno. Zato ukazujem na tu praksu koja je bila dobra, mislim da bi je trebalo nastaviti i da bi učinili određene rezultate. Iduća mjera na koju sam upozorio i zadnji puta, a sada posebno apostrofiram, to je institut sigurne vožnje. Nakon položenog vozačkog ispita, vozač će po dosadašnjem zakonu u razdoblju do 6 do 24 mjeseca trebao svladati program sigurne vožnje kako bi stekao praktične vještine za što sigurniju vožnju. Program sigurne vožnje nije donesen kao podzakonski akt, a izrađen je samo jedan centar sigurne vožnje. Međutim, to nisu razlozi da se institut sigurne vožnje ukine jer provođenje programa sigurne vožnje u nekim zemljama Europe postignuti su izvrni rezultati. Tako je, na primjer u Austriji u razdoblju od 2002. do 2006. godine otkad se centri sigurne vožnje koriste kao obvezni u dopunskom osposobljavanju vozača za što sigurniju vožnju, broj nesreća sa smrtno stradalim mladim ljudima od 18. do 21. godine smanjen za oko 30%. Stoga se predlaže da ovaj institut u zakonu ostane s time da se počne primjenjivati od 1.1.2013. godine. Tako će se moći ostvariti potrebni uvjeti za početak ozbiljne primjene instituta sigurne vožnje. Dakle, u tom smislu i najavljujem da će, mislim da će to biti podijeljeno za koju minutu, Klub zastupnika SDP-a podnijeti 22 amandmana, među inim amandmanima je i taj amandman. Dakle ne sa primjenom odmah nego sa primjenom tek za 4-5 godina, ali sa kvalitetnim pripremama tako da se na koncu i investitori za te centre sigurno … koji su vrlo skupi, mogu pripremiti, a ne da ako se to sada zakonom ukida kako će se pripremati. S kojom sigurnošću? S nikakvom. I neće ulagati. Pa nemojmo to raditi. I zadnja bitna mjera na koju mislimo da predstavlja bolju mjeru od same represije, to je sanacija opasnih mjesta o kojima je gospodin Vincelj opširnije govorio pa ja sada ovdje neću. Samo ću kazati da je nakon sanacije deset opasnih mjesta na kojima je poginulo 18 osoba, niti jedna prometna nesreća nije imala za posljedicu poginulu osobu nakon toga. Pa zašto onda država i vlasnici cesta više ne ulažu u sanaciju tih mjesta. I na kraju moram reći, represija ne može odlučno utjecati na sigurnost prometa. Represija djeluje samo prema recidivistima, dakle prema onim malobrojnim vozačima koji krše prometne propise i povratno ih krše i ne žele korigirati svoje ponašanje, a takvih ima oko 0,5. Dakle od 2 milijuna i 200 tisuća vozača, to je negdje oko 10 tisuća vozača, ali raspršenih na području Republike Hrvatske. Dakle protiv njih treba ići sa represijama, a ne toliko prema drugim vozačima. Prema drugim vozačima treba na drugi način, treba i upozorenjima itd. itd. Sigurnosti prometa na cestama više doprinose mjere koje se odnose na osposobljavanje vozača, podizanje opće razine prometne svijesti, kulture, podizanje tehničkih uvjeta u prometu te sustavnost i racionalnost pri izgradnji prometnog sustava uopće. Konačni prijedlog zakona dakle pod krinkom ukidanja 0,0 promila za vozače u prometu zapravo ne rješava niti jedan značajni problem sigurnosti u prometu i to je osnovni problem ovoga zakona. A što se tiče 0,0 promila alkohola u krvi, kategorički tvrdim da se 0,0 promila zapravo ne ukida. se./ … radi se o fikciji. U javnosti se govori jedno, a u konačnom prijedlogu zakona piše drugo. Zašto? Zato što ako vozač vozi pod alkoholom unutar 0,0 0,0 do 0,5 promila ne napravi niti jedan jedini prekršaj pa ga policijski službenik slučajnom kontrolom zaustavi neće biti kažnjen. U svim ostalim slučajevima vozač će biti kažnjen npr. ako vozač bude zaustavljen pa mu bude utvrđena alkoholiziranost organizma do 0,5 0,5 promila i pri tome ne bude vezan sigurnosnim pojasom ili u zimskom računanju vremenu nema upaljeno kratko svjetlo biti će kažnjen i za utvrđenu količinu alkohola u organizmu i za ne vezanje sigurnosnim pojasom, odnosno za propuštanje paljenja svjetla. Osim toga ovakvo je kažnjavanje suprotno načelima kažnjavanja u kaznenom i prekršajnom pravu i diskriminatorno je zato što ogroman broj prekršaja predviđenih zakonom koje vozač može počiniti u pravilu mogu biti bez ikakve veze s činjenicom alkoholiziranosti do 0,5 promila. Što više, mnogi od prekršaja uopće ne moraju biti povezani ni s vožnjom prilikom koje je utvrđeno postojanje alkohola u krvi, primjerice molim vas ovo pažljivo slušajte. Neka osoba može počiniti prekršaj time što daje na korištenje drugoj osobi znak pristupačnosti ili osoba koja propusti u roku zamijeniti inozemnu vozačku dozvolu. Ta činjenica zato što je imao do 0,5 promila alkohola u krvi će uzrokovati da će platiti i jednu i drugu kaznu. Prema tome odredba članka 190. stavka 3. u vezi sa stavkom 7. suprotna je ustavnom načelu jednakosti građana. Da sada to ne obrazlažem, vidim da nemam vremena, još moram što mislim da je bitno na kraju reći. Mogu još? Koliko još imam, minutu, dvije? … /Upadica se ne čuje./ … Da, znam. Imamo dakle slučaj da ćemo na istoj sjednici Hrvatskoga sabora donijeti posebni Zakon o suzbijanju diskriminacije, a istovremeno u jednom drugom zakonu, a to je ovaj Zakon o sigurnosti prometa na cestama, ozakonit ćemo diskriminaciju koju uzgred rečeno nema nitko u Europi, tako je barem izjavio ministar na sjednici Odbora za promet i veze. Možda postanemo predmetom europskog izučavanja posebne originalne prakse i rješenja koja nema nitko. Zaključno. SDP ne može podržati ovaj zakonski prijedlog jer nije znanstveno i stručno utemeljen i jer nije prihvaćena niti jedna primjedba, mišljenje i prijedlog kluba SDP-a u prvom čitanju, a koji su koncepcijske prirode. Istovremeno se nadamo da će vladajuća koalicija prihvatiti prijedlog našeg zaključka koji glasi: Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru jednom godišnje dostavlja Izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Ivan Vučić. Izvolite. … /Upadica se ne čuje./ … Tko je imao ispravak? Oprostite. Ivanka Roksandić imala je ispravak. htjela sam ispraviti navod uvaženog kolege Šprema kada je govorio o tome da se ništa nije učinilo u školama za edukaciju djece, što nije točno kolega. I dan danas se čini u okviru programa tehničke kulture postoji cijeli dio koji se zove prometna kultura od 5. do 8. razreda u osnovnim školama. Dakle obavezni dio koji je prometni kulture u osnovnoj školi. Rekli ste isto tako da se ništa ne čini i u predškolskom, odnosno osnovnoškolskom odgoju i upisima. Prilikom upisa u prvi razred osnovne škole početkom rujna kada započinje školska godina onda prometna policija gotovo u svaku osnovnu školu uđe barem ja imam takva saznanja i daje one prve, ja ja bih rekla prve naputke o tome i o ponašanju djece u osnovnoj školi u prometu. Dakle nije da se ništa ne čini, možda treba više, zaista treba više mlade upozoravati na to na sve što se događa u prometu jer i sami vidimo da su oni najčešće upravo mladi uzročnici teških nesreća. No, međutim, na nivou mlađe dobi, djece, kada treba upozoravati djecu na promet, dosta se čini. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Evo gospodin Ivan Vučić u ime HDZ-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pojedine odredbe važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama nisu primjenjive zbog neusklađenosti sa odredbama novog Prekršajnog zakona koji je stupio na snagu siječnja 2001. godine. Važećim Prekršajnim zakonom mogu se maksimalno dodijeliti tri negativna prekršajna boda dok je važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama određeno maksimalno pet negativnih bodova. Također važećim Prekršajnim zakonom omogućena je naplata novčane kazne u iznosu od tisuću kuna za fizičku osobu na mjestu počinitelja prekršaja te se ista ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj se ne smatra kažnjavanim za prekršaj dok je odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama omogućena naplata novčane kazne na licu mjesta u iznosu do 500 kuna. Zbog novina u Prekršajnom zakonu i usklađivanjem Zakona o sigurnosti prometa na cestama sa istim, uspostaviti će se novo stanje efikasnijeg sankcioniranja u prekršajnom postupku i učinkovitija naplata novčanih kazni. Bitan razlog donošenja novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva na tom području sa pravnim stečevinama Europske unije. Prijedlogom zakona usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo propisima Europske unije Pretpristupnih pregovora prometna politika i to u dijelu koji se odnosi na periodičku izobrazbu vozača profesionalaca, izuzimanje korištenja sigurnosnog pojasa za određene osobe zbog zdravstvenih razloga. Ako promatramo broj poginulih u prometnim nesrećama na 100 tisuća vozila onda imamo slijedeće podatke. 2000. godine na 100 tisuća vozila broj poginulih bilo je 46,8, 2007. 31,7. 31,7. Ako promatramo na 100 tisuća stanovnika onda je broj poginulih 2000. bio 15 a 2007. 14,7. Iako je proteklih sedam godina broj vozača narastao za 330 tisuća i sada iznosi 2 milijuna i 130 tisuća a broj vozila za 550 tisuća i sada iznosi milijun i 950 tisuća. Samo za usporedbu sa brojem da je 1979. godine u prometu bilo tisuću i 605 stradalih osoba a 1990. godine 360 smrtno stradalih osoba bez obzira na broj povećanja vozila u prometu kao i vozača. Iz naprijed navedenih podataka vidljivo je da je donošenje i primjena važećeg zakona dalo rezultate. 2005. godine u Hrvatskoj je prvi puta poslije 1965. godine stradalo manje od 600 sudionika u prometu, točno 597. Prijedlogom zakona pod pojmom mladi vozač definira se kao vozač u dobi od 16 do 24 godine. Do sada je definicija mladog vozača vezala za vrijeme polaganja vozačkog ispita bez obzira na godine života, tako da je mladi vozač definirao osobu dvije godine poslije polaganja vozačkog ispita. Osobe navedene dobne skupine prouzrokuju 30% prometnih nesreća u kojima je uzrok brzina i 30% prometnih nesreća koje su prouzrokovali vozači pod utjecajem alkohola. U predloženoj odredbi članka 221. prijedloga zakona izostavljena je odredbe važećeg zakona po kojoj mladi vozač ne smije upravljati vozilom u prometu na cestama u vremenu od 23 sata do 5 sati osim ako je sa njim prijatelj ili netko stariji tko ima vozačku dozvolu. Navedena odredba pokazala se kontraproduktivnim jer je većina mladih vozača čekala do 5 sati da bi sjela za upravljač automobila i nekažnjeno se vratila kući najčešće u barovima, kafeima ili slično. Dobro je da je ukinuta i obaveza pohađanja programa sigurne vožnje za mlade vozače u roku od dvije godine polaganja vozačkog ispita jer naprosto nemamo poligona za učenje polaganja sigurne vožnje. Ukinuta je zabrana i upravljanja vozilima sa koncentracijom alkohola u krvi do 0,5 g na kilogram. Tako je određeno da vozač kategorije A1, A2, A, B, B+E, F, G i M ako u organizmu ima alkohola do 0,5 g na kilogram a pri tome nije počinio neki drugi prekršaj smije upravljati vozilom u prometu na cestama. Nadalje, vozači i profesionalci, primjerice vozači u tijelima državne vlasti, taxisti, vozači hitne pomoći i svi vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, instruktori vožnje kao i mladi vozači ne smiju uopće upravljati vozilom u prometu na cestama ako u organizmu imaju imalo alkohola. Uočljivo je stabiliziranje i lagano smanjivanje broja prometnih nesreća i stradavanja koje su prouzrokovali vozači s 0,5 i manje promila alkohola. Istodobno je udio smrtno stradalih u prometnim nesrećama u kojima su sudjelovali vozači koji su u organizmu imali alkohola od 0,5 do 1,5 u 2007. u odnosu na 2006. godinu poraslo za 19,3. Iz navedenih razloga postrožene su sankcije za vozače sa koncentracijom alkohola većom od 0,5 g na kilogram razumije./… je kaznena odredba za vozače sa koncentracijom alkohola manjom od 0,5 te se isti neće kazniti ukoliko ne počini neki drugi prekršaj iz predloženog zakona. Zakon daje osobama sa 80 i više posto tjelesnog oštećenja odnosno osoba koje imaju oštećenje donjeg ekstremiteta 60 ili više posto pravo koje tim zakonom mogu označiti vozilo kojem se prevoze. Time je prihvaćen prijedlog od strane predstavnika udruga osoba sa invaliditetom. Važeći odredbe koristilo je oko 15 tisuća osoba sa invaliditetom. Predloženo ovo odobrenje koristilo bi oko 38 Odredbom članka 82. predloženo je povećanje novčane kazne sa 500 na 700 kuna za vozače koji parkiraju na mjestu rezerviranom za osobe sa invaliditetom. U dijelu trajanja koji govori o trajanju vozačke dozvole i liječničkih pregleda u odredbi 222 propisano je da vozačka dozvola za upravljanje vozilima C, C+E, D i H kategorije izdaje sa rokom važenja od pet godina uz obavezan liječničkih pregled. Do sada je bio obavezan samo za kategorije kategorije D i H. Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C1, C, C1+E i B kategoriju vozača kojima je upravljanje osnovno zanimanje instruktoru vožnje izdaje se sa rokom važenja od deset godina uz obavezan liječnički pregled. I ovo je potpuno nova odredba u ovom zakonu koja u prošlom nije bila. Upotreba svjetla u prometu u članku 102. stavak 1. predloženo je da motorna vozila za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog računanja vremena. U stavku 2. predloženo je da motocikli i mopedi za vrijeme vožnje moraju imati upaljena kratka svjetla preko cijele godine. Predloženim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u odnosu na važeći određene i tri vrste pločica. Pod jedan pokusne pločice do tri dana, za obavljanje tehničkog pregleda do dovoz vozila do stanice za tehnički pregled. pločice izdaju se na rok od jedne godine na ime pravne ili fizičke osobe. I pod tri, izvozne pločice izdaju se za motorna i priključna vozila koja se izvoze u inozemstvo a važe najviše trideset Odredbama prijedloga zakona postrožene su sankcije za pet najtežih prekršaja koje su u uzročno posljedičnoj vezi u najvećem broju slučajeva sa najtežim prometnim nesrećama a to je isto kao i alternativa propisana kaznena odredba zatvora od 60 dana. Pet najstrožih prekršaja i alternativna kazna od 60 dana su brzina veća od 50 kilometara od dopuštene u naselju. Odbijanje podvrgavanju, testiranju na droge, lijekove i alkohol, utvrđene koncentracije alkohola u organizmu za vrijeme vožnje vozilo u prometu na cestama iznad 1,5 grama na kilogram, upravljanje vozilom u prometu na cestama prije stjecanja prava na upravljanje, upravljanje vozilom za vrijeme izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja, dakle oduzimanja vozačke dozvole. Kao novina uvedena je i mogućnost poništenja vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Tako je određeno po prvi put izriče zabrana upravljanja vozilom u prometu na cestama na određeni rok ukoliko vozač u narednom roku od pet godina od isteka te mjere ponovo prikupi propisni broj bodova 9 poništit će mu se valjanost vozačke dozvole te vozački ispit može ponovno polagati tek nakon isteka dvije godine. odredbama navedenog zakona nastoji se podići razina stručne osposobljenosti kandidata za vozače, prije svega mladih vozača, te poboljšati tehnička ispravnost vozila u prometu na cestama, uključivanje svih relevantnih subjekata koji mogu na bilo koji način pridonijeti podizanju sigurnosti cestovnog prometa, podizanju kulture i toleranciji sudionika u prometu na cestama, uvođenju edukaciji sudionika u prometu od predškolskog uzrasta za sigurno uključivanje i sudjelovanje u prometu, utjecati na ekološku svijest vozača i drugih sudionika u prometu, utjecati na poštivanje prometnih propisa sa konačnim ciljem podizanja razine sigurnosti prometa na cestama u Republici Hrvatskoj. Klub Hrvatske demokratske zajednice uvažavajući ovaj zakon u drugom čitanju i pohvalama što je predlagač prihvatio neke izmjene, amandmane od predlagača, od zastupnika ili klubova glasovat će za donošenje ovog zakona koji će podići razinu sigurnosti na hrvatskim cestama. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik Vučić je čini mi se rekao dobro je da su ukinuti programi u sigurnoj vožnji jer nema centara o sigurnoj vožnji. To je točno. To je točno da nema centara, odnosno da je samo napravljen jedan i to rekao bih napravljen je ne baš s brigom države, nego poduzetnošću jednog čovjeka. Ja tog čovjeka osobno ne poznam, i nisam čak ni bio u tom Mišćevcu gdje je ta cesta napravljena, ja sam bio u austrijskim centrima pa sam vidio kako to izgleda. Ja sam rekao i u ovom izlaganju sad samo mogu ponoviti, ali nisam rekao ovo drugo. Dakle, rekao sam da nije dobro da se centri ukidaju ovim zakonom, ali nisam rekao da na žalost ministar nije ovih 3 i pol godine donio program o sigurnoj vožnji. Zašto nije donio? To bih ja volio čuti. Da, ali se trebaju osigurati uvjeti da dođe do izgradnje centara sigurne vožnje. Znate, pa to nije neki veliki problem, samo ako se radi. Evo, hvala. Hvala. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Poznato je da Hrvati voze već 110 godina jer je prvi automobil u Hrvatsku stigao upravo u Vinicu, pored Varaždina. Dovezao ga je jedan grof, jer tada su samo bogataši mogli imati automobile. Odmah ubrzo iza toga, dakle prije 110 godina stigao je automobil u Zagreb, kupio ga je obrtnik Budicki, platio ga je 4 tisuće kruna i ono što je zanimljivo bio je poznat po vratolomnim vožnjama. Dakle, prije 110 godina. Danas automobile nemaju samo bogati, imaju ih svi. Mnogi se zadužuju da bi mogli kupiti automobil. To danas više nije pitanje luksuza, ali na žalost kad je riječ o vratolomnim vožnjama tu su statistike daleko, daleko crnije nego što su bile tada tada prije 110 godina. Pa evo da pogledamo, mediji su izvijestili kako primjerice izgleda tjedan dana u travnju kroz crnu kroniku. poginula potok kod Popovače, jedan poginuli Čepin, jedan poginuli Zagreb, dvoje mrtvih Pleternica i Crikvenica, dvoje poginulih Našice i Vinkovci, četvero mrtvih Biograd, Glavina Donja, Daruvar, troje poginulih Dubrovnik, Turjaci, dvoje mrtvih Našice, Gračac, troje poginulih Mošćenička Draga, Lovrić, Gospić, troje poginulih Zagreb, Zagreb, Sesvete. To je u tjedan dana 24 poginulih u travnju, a mislim da smo ovog vikenda svi bili zaprepašteni kad smo čuli što se dogodilo u Lici, na cesti Gospić-Otočac kad je stradalo četvero mladih ljudi, troje njih je poginulo, dvojica od 19 godina, jedan 21 godinu, a ovaj četvrti se bori za život u bolnici. Razlog tome je neprilagođena brzina na cestama. Vozač je 50-tak metara pokušavao vratiti automobil na kolnik pri čemu je kotačima zahvatio travu uz rub ceste. Na žalost nije bilo pomoći, prešao je na suprotnu stranu kolnika, udario izravno u električni betonski stup. Trojica mrtvih, jedan se bori za život. To su statistike danas sigurnosti prometa na cestama u Republici Hrvatskoj i vidljivo je da brzina kretanja je itekako presudna na događanja na prometnicama i gotovo postaje pravilo da je ona element koji dovodi do ugrožavanja te u velikom dijelu se upravo ona smatra uzrokom nezgoda nezgoda i čini tako velik postotak onih koji su stradali na hrvatskim cestama. Kriterij za ocjenu cestovno-prometne sigurnosti daju se preko broja poginulih u odnosu na 100 tisuća stanovnika i negdje na milijun vozila. U Hrvatskoj je 14,7 poginulih na 100 tisuća stanovnika, a težnja je da do ulaska u kao što predlažu stručnjaci to bude 8 poginulih. Po drugom kriteriju 143 su poginula na milijun vozila i po sigurnosti prometa ispred Hrvatske je 13 europskih zemalja. Zasigurno da treba koristiti različite mjere, prije svega slažem se s onima koji su govorili o prevenciji, ali i o edukaciji od malih nogu, no isto tako naravno da je logično da tu dolaze i kazne, no kazne ne smiju biti cilj, već upravo se uz veću prevenciju treba postići veća sigurnost na cestama. moramo reći to da za one koji poštuju propise ne voze brzo, ne pretječu, ni 50 tisuća kuna zasigurno nije visoka kazna, jer se oni drže propisa. Ne krše propise. Sve ove ranije koje sam spomenula uglavnom vozači čine svjesno, vozača nitko ne sili da vozi brzo gdje se ne smije, niti da pretječe na punoj crti. Zbog takvih vozača koji svjesno krše propise i koji to često čine moraju postojati naravno različiti oblici sankcioniranja. No, ako pogledamo statistike u 2007. godini zabilježeno je 700 tisuća prekršaja, dok je primjerice u 2005. godini bilo podneseno 250 tisuća zahtjeva, a riješeno svega 30%, u 2006. godini na isti broj zahtjeva riješeno svega 22%, onda se s pravom proziva prekršajne sudove sudove kao jedan od faktora neučinkovitosti u sankcioniranju prometnih prekršaja. Na prometne prekršaje otpada oko 60% svih predmeta, a onda većina tih predmeta odlazi u zastaru. Produženim zastarnim rokovima, koji će sada iznositi do 4 godine, naravno da će se pokušati izbjeći ovaj prigovor koji je bio opravdan. Oni koji pristanu na mjestu platiti za prekršaj za koji je propisana novčana kazna do 1000 kuna kao što su pojas, kaciga, uporaba mobitela tijekom vožnje ili manje prekoračenje brzine neće se evidentirati kao prekršaji. iako se smatra da su se kazne drastično povećale u usporedbi sa zakonom iz 2004. godine to ustvari nije točno jer u dosadašnjem zakonu kazna je bila napisana samo u minimumu. U tom slučaju vrijedio je opći maksimum iz Zakona o prekršajima koji je iznosio do 15 tisuća kuna za fizičke osobe. Novi Zakon o sigurnosti u prometu preciznije određuje kaznu i u minimumu i u maksimumu i za fizičke osobe i ona nigdje ni za jedan prekršaj ne premašuje iznos od 15 tisuća kuna. Ono što je činjenica da prometne kazne jesu jedan od regulatora koji bi trebao odvratiti opasne vozače od divljana na cestama. Međutim kad pogledamo kazne uz ovu konstataciju da se one u principu nisu mijenjale ipak moramo priznati gledajući socijalni status građana Republike Hrvatske da su te kazne za neke drastične i neizdržive a za druge da su smiješne. Mnogi se zalažu za radikalnu promjenu i određivanje pravednijih kriterija koji bi omogućili postizanje efikasnije svrhe kažnjavanja odnosno da barem podjednako pogađaju a time i zaustavljaju divljanje bogate, znači onih bogatih na cestama ali isto tako da onima koji su skromnijih prihoda, a takvih moramo priznati ima najviše na cestama te kazne budu primjerene. Ono što mi u HSS-u smatramo iako smo svjesni i o tom smo govorili u prvom čitanju da ovog trenutka nije moguće još uvijek implementirati ali se zalažemo da postane konačno predmet rasprave je sustav proporcionalnog kažnjavanja. Dakle da se visina kazne određuje prema imovinskom stanju, a ne da u principu i oni koji su siromašni i oni koji su bogati plaćaju jednake kazne. Divlje vožnje, slučajevi poput događaja sa hrvatskim tajkunom nedavno primjeri su opasnosti ali i nejednakosti prekršitelja pred odgovornošću. Sličnu situaciju mogli smo vidjeti također kad je riječ o sinu jednog drugog tajkuna koji godinama svojim divljanjem na cestama prijeti drugim vozačima skupivši po stotinjak prometnih prijava iz kojih ga novcem i vezama vade očevi, moćni očevi sve dok to ne završi tragedijom i takvih slučajeva smo mogli vidjeti podosta u posljednjih par godina. Naravno za njihove probleme se saznaje tek onda kad nekog ubiju ili osakate. Čak i onda će takvima novac uz dobre odvjetnike i neke druge metode pomoći da se izvuku i zbog toga se mi u HSS-u zalažemo da se uvede proporcionalni način kažnjavanja. Dakle sve ovo što sam rekla dovodi do pitanja sigurnosti čija bi značajna poluga trebale biti prometne kazne da bi one bile efikasne trebaju biti pravedne i podjednako pogađati i zaustavljati svakog. One ne smiju biti same sebi svrha, ali ne smije biti niti mehanizam kroz koji će država prikupljati novac. One moraju biti preventivna regulativa. Možda neka vrsta krampusa koji bi trebao odvratiti ljude od počinjenja prometnih prekršaja koji mogu rezultirati tragedijom. Mi svakako pozdravljamo u HSS-u to što se ukida odredba od 0,0 promila jer se pokazalo da osoba sa pola promila alkohola u krvi ne pokazuje uzročnost i zato treba ukinuti odredbu od 0,0 promila, a mi smo to predlagali u u nekoliko navrata od 2004. godine jer se pokazalo da odredba 0,0 promila nije doprinijela sigurnosti na cestama ali da je stradalo domaće vinarstvo. I od kad je ta odredba uvedena potrošnja vina je pala za 30%, a isto tako proizvodnja vina je pala za duplo jer je primjerice 2004. i 500 tisuća hektolitara, a 2006. 731 tisuću hektolitara. Isto tako ako se gleda trend rasta i pada prometa vina domaće proizvodnje a svi se zalažemo upravo za plasman plasman domaćeg proizvoda onda se može reći da je u 2006. godini u odnosu na 2005. pao promet vina domaće proizvodnje za 13%. A u 2007. u odnosu na 2005. za 11%. S druge pak strane u prometu je u 2007. stradalo 13% više osoba nego u 2006. dok se broj prometnih nesreća povećao za 7%. Ono što je činjenica hrvatske ceste su među najopasnijima u svijetu ali ne zbog čaše vina nego zbog nedovoljne učinkovitosti državnog sustava u sprečavanju divljanja i kažnjavanju prometne nekulture te dovođenja u opasnost života, imovine svih građana Hrvatske kao i naravno zbog nedovoljnog investiranja u obnovu lokalnih, regionalnih i državnih cesta. Hrvatska je osim toga tradicionalno okrenuta proizvodnji vina koje je dio turističke ponude i zbog toga Vlada i Sabor trebaju pravednim i korisnim zakonima poticati poljoprivrednu proizvodnju i turizam što će se vjerujem sada i ostvariti jer je prijedlog HSS-a usvojen da se ukine 0,0 promila i vrati odredba od 0,5 promila. Sigurno je da će ovaj zakon o kojem danas raspravljamo doprinijeti povećanju sigurnosti prometa na cestama ali isto tako je sigurno da neće riješiti sve probleme i zbog toga je potrebno poslušati i glas struke koja je u nekoliko navrata predlagala točno koje kratkoročne i dugoročne mjere treba poduzeti da bi se sigurnost prometa na cestama povećala. Isto tako moram reći da sam malo iznenađena krutošću predlagatelja koji uglavnom većinu primjedbi ipak nije prihvatio i čini mi se da taj dijalog između Ministarstva unutrašnjih poslova i Sabora bi trebao biti puno prisniji i intenzivniji kako bi se sve nejasnoće ukoliko postoje razjasnile jer svima nam je cilj donijeti dobar zakon koji će doprinijeti povećanju sigurnosti na cestama svih naših građana. Evo toliko od Kluba zastupnika HSS-a. Mi ćemo podržati donošenje Zakona o sigurnosti u prometu na cestama, vjerujemo da će i Ministarstvo unutrašnjih poslova u buduće malo više koordinirat se sa Ministarstvom prometa koje bi također trebalo biti uključeno u izradu i donošenje ovog zakona kao i u samu provedbu, provedbu, te da će ipak razmisliti o prihvaćanju svih onih primjedbi i prijedloga koje su i prethodnici prije mene iznijeli. Hvala lijepo.

To je netočan navod, jer ako pročitate članak 199. ovog zakona treći stav on vam izrijekom kaže da onaj tko u krvi ima od 0,0 do 0,5 promila bit će kažnjen u stjecaju. Što to znači? To znači ako vas policajac zaustavi, a vi niste vezani i slučajno vam da puhati i vi imate do 0,5 promila vi ćete platiti kaznu do 0,5 promila. Ali vidite, ako imate 0,7 to ne znači da ćete platiti, jer izrijekom u članku piše do 0,5 promila stoga me čudi da vi uporno inzistirate da se ovim zakonom ukida 0,5 promila kad se ne ukida. Ako vama to čini zadovoljstvo onda o.k. onda se ukida, ali se ne ukida. Ispravak gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica je rekla da je zbog uvođenja odredbe od 0,0 promila da je proizvodnja vina pala gotovo za 50%. 30 ali kasnije ste rekli i 50 u jednom dijelu, međutim to nije točno, odnosno nije razlog 0,0 promila. Razlog je sasvim druge naravi. To je uvođenje reda u proizvodnju vina. Vi ste imali situaciju da se grožđe uvozilo kao voće, a da se od njega pravilo vino i da se je deklariralo kao vino sa kontroliranim podrijetlom. Ja mogu reći samo da su vinari konkretno Dubrovačko-neretvanskoj županiji itekako zadovoljni, štoviše prošlu sezonu smo razgovarali sa vinarima iz općine Jajina koji su rekli da nikad nisu bili u boljoj poziciji i rekli su da mole Boga da ostanu u takvoj poziciji i nakon ulaska u Europsku uniju što ćemo im sasvim sigurno omogućiti. U 18,07 ističe vrijeme za prijave od 10 minuta. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ja imam dojam, ne dojam nego u to sam uvjeren duboko da je zakon o 0,0 promila bio promašen, a Boga mi bit će promašen i ovaj Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Ovaj zakon kao da pišu ljudi koji hodaju po mjesecu, ne po zemlji, kao da pišu ljudi koji su izgubili svaku realnost sa stvarnim svijetom, kao da ne znaju za koliko ljudi u ovoj zemlji rade. Mi smo jutros razgovarali o minimalnoj plaći o 2700 i nešto kuna, a tu se predviđaju kazne koje su drakonske. Ministri koji imaju ne znam 17000 kuna plaće, ja smatram da to nije nikakva privilegirana plaća za nekog tko vodi neko ministarstvo pa je odgovoran ne za 10, 20, 30000 ljudi koji rade u tim sustavima već za zemlje u cjelinu kao da su izgubili osjećaj što je to sad 500, 1000 ili 3000 kuna za onog tko prima minimalnu plaću ili ima recimo plaću od 3, 5, 7 nije bitno 10000 kuna. U ovoj zemlji u kojoj jasno zbog naftnog šoka samo što nafta nije prešla 10 kuna gdje smo i INA-u budzašto prodali, u zemlji koja nema energenata i koja se izgleda ne želi odreći poreza i trošarina na naftu jer bi ne znam možda zamrznula najznačajnije investicije, u zemlji u kojoj cijene hrane više se isto tako ne daju nadzirati i gdje će sve do kraja godine poskupiti 20, 30, 50% od struje do osiguranja automobila. Ovo ludilo sa tim predloženim kaznama govori jednostavno da Vlada nema mjere, a to je upravo strašno. Strašna je spoznaja, a to boli, da nema te mjere do ovog svog naroda. Niste ga imali kad ste predložili odredbu o 0,0 promila, a na žalost te mjere nemate niti danas. Na žalost, za onu odredbu o 0,0 promila glasala je i dio opozicije, jer bez tih glasova tada 2004. godine zakon ne bi prošao. Nije glasao IDS, nije glasao HSS, nije glasao HSU čini mi se ni HSLS, ali jedan dio od vas gospodine Lučin jesu glasali su. Drugo što želim reći je bolje da čak ostane ovaj zakon na snazi pa je ta odredba o 0,0 promila nego da nas sutra hvatate kao zečeve i naplaćujete ove drakonske kazne. Koga se bojim me pita? Nemojte vi gospodine zastupniče mislit da neki od nas ne plaćamo kazne. Evo zadnju od 500 kn zbog nepropisnog parkiranja platio sam ovaj petak. Došao je čini mi se ukrajinski predsjednik. Rekli su mi makni auto. Gospođi Caparin bila je u istoj poziciji kao i ja nisu naplatili kaznu, nisu joj odvezli auto, znam jako dobro, ali meni jesu samo stoga jer moj je auto pulske registracije. E vi se možete smijati, ali mene je to koštalo 500 kn. Drugo što želim reći ljudi će radije u zatvor nego platiti ove kazne. Ovaj zakon je za ljude koje voze šoferi ne znam npr. ministre, predsjednike sindikata, članove uprave javnih poduzeća ili tajkune. Gospođa Petir je govorila kako nekada nisam točno zapamtio pred stotinjak godina u njenom kraju je samo jedan grof imao automobil, a sada će doći ili dolazi takvo vrijeme da će samo grofovi moći plaćati ove kazne. Hrvatski zatvori su prepuni, pretrpani. Pred njima je red za odsluženje kazne i na to odsluženje kazne čeka negdje 13000 hrvatskih građana u ovome času. Ja da se razumijemo ja se ne slažem da u tim zatvorima trebaju biti uvjeti bolji nego u obiteljima koje rade recimo za minimalnu plaću. Slažem se da ta zdravstvena skrb mora biti na najvišoj mogućoj razini, ali opet smatram da ne mora biti tamo bolja kod drugih građana i ne slažem se da se ne zatvara ljude koji nisu u stanju platiti kaznu za neki prometni prekršaj. S druge strane, sloboda koju policajci dobivaju da na mjestu naplate kaznu od 1000 kuna pa to je isto tako strašno. Konačno, ovaj stjecaj o čemu smo govorili da se kažnjava ljude koji tobože, ne znam popiju dva ili tri deci vina, piva ili pivu i pol, znači da ih se kažnjava kao da je na snazi zakon o 0,0 promila jer su počinili neki usputni prekršaj, na primjer nisu dali žmigavac, telefonirali su ili nisu bili vezani pa onda plaćaju kaznu za alkoholiziranost i zato što nisu vezani, govori da je ova Vlada, nažalost moram tako reći tvrdoglava kao mazga i da ne priznaje da je sa odredbom o 0,0 promila mnogima, kao što je govorila gospođa Petir od hotelijera do vinara, od ugostitelja pa sve do vozača pričinila enormnu strašnu štetu i ja vas molim da odustanete od te norme. Znači, ja mogu popiti ili netko od nas koji plaćamo kazne, nažalost, 0,3 ili 0,4 imamo promila, ali ako me policajac uhvati da nisam dao dao žmigavac ili da sam nepropisno parkiran, e onda ću platiti 500 kuna za jedno plus tisuću kuna za ono drugo jer sam tobože pijan, jer sam popio 0,3 deci vina ili pive ili jedan Pelinkovac bi rekao Hrelja. I ja vas dosita molim, nemojmo to raditi, nemojmo to činiti ljudima. Jednostavno dajmo im da dišu, pa ako treba neka i popiju Hreljin Pelinkovac. Točno je, puno ima smrtnih slučajeva na cestama, ovdje bi trebalo posebno regulirati jedno područje, recimo kod motorista. Ja sam radim, ne znam 50, 60 pa i više tisuća kilometara godišnje kao mnogi od vas ovdje bez šofera, bojim se za sebe, bojim se za druge, ali što je glavni problem tih nesreća? To su loše ceste, točnije što više bude autocesta, to će biti vjerojatno na tim cestama manje nesreća. Tko može spriječiti nesreće na Istarskom ipsilonu, cesti popularno zvanoj cesti smrti? Nitko osim ako se ne napravi autocesta. Na drugom mjestu su ovi loši automobili. Naši automobili su u prosjeku stari 10 pa i više godina. Čitav niz, možda stotinjak imamo neregistriranih automobila na našim cestama i tu se slažem da ih maknemo sa tih cesta i iz godina u godinu je sve više vozača i sve više automobila. Auto je danas nasušna potreba kao kruh naš svagdanji, kako bi rekla Biblija. I zato oprezno sa kaznama, oprezno sa oduzimanjem tih dozvola. Ne trebaju u Hrvatskoj kazne biti veće, recimo nego su u Njemačkoj, a to je po ovom zakonu slučaj. slučaj. Dajte ljudima plaće kao u Njemačkoj, dajte im socijalnu sigurnost kao u Njemačkoj pa onda dižite kazne. Na primjer, 2004. je u Hrvatskoj bilo milijun 723 tisuće motornih vozila, a danas imamo, 2007. 2 i nešto tih motornih vozila. Znači, preko 250 tisuća. To možda će netko povezati sa standardom, ja to ne vezujem sa standardom, nego vezujem sa tom nasušnom potrebom da ljudi imaju auto. Efekt zakona o 0,0 promila iz 2004. je naprosto nikakav. 2004. imali smo 608 poginulih, 2005. 597, 2006. 614, 2007. 619 poginulih, iako priznajem, na našim cestama je zadnje godine vozilo čak 250 tisuća automobila više nego, recimo 2004. Ja osobno držim da drakonske kazne nisu rješenje, one to nisu nikada bile. Rješenje je prevencija. Kazni čovjeka primjereno, zaustavi ga, upozori ga, poduči ga, nemoj ga naprosto, da se tako izrazim na toj cesti opljačkati jer tko sa sobom nosi tisuću kuna u novčaniku. Ali mi, šta ćemo? Nemamo jednostavno mjere. Tražimo da one koji ne isplate plaću, to smo imali prilike slušati u raspravi u minimalnoj plaći, budu kažnjeni čak i zatvorom, o.k., ajde idemo čak i to, ali dajmo onda kaznimo i one koje ne plaćaju tim ljudima koji nisu u stanju isplatiti plaću. Rekoh, prije 13 tisuća ljudi u Hrvatskoj čeka na izvršenje kazne zatvora. Pa nećemo valjda sada cijeli jedan proračun dati za gradnju novih ćelija ili novih zatvora u ovoj zemlji. Ako je to jedna perspektivna politika da se na taj način pokrene razvoj gradnjom novih zatvora, O.k., glasajte za to, ali Damir Kajin za to neće dignuti ruku. Ono što je dobro u ovom zakonu da se ukida zabrana mladim vozačima da ne mogu voziti od 23 do 5 sati, pa sad umjesto da su došli doma u tri sata mi smo ih tjerali da budu vani do 6, 7 sati ujutro da lumpuju i da rade šta već rade. Ako je netko alkoholiziran sad se može voziti do vozača, što je isto po meni logično, a ne da mu luduje iza njega. I treće, ljeti više neće trebati imati upaljena svjetla, što je isto dobro jer upaljena svjetla dižu potrošnju goriva za nekih 0,15%, a 0,15%, a to u vrijeme ovog naftnog šoka je također značajna stavka. Međutim, ima tu nekoliko nelogičnosti. Na primjer, vozač koji dobije B kategoriju, na primjer u 18. godini, do 24. godine ne smije voziti automobil jači od 100 konjskih snaga ili 75 ali može, recimo ovako, ako ima 19 godina i ima C kategoriju voziti šleper od 40 tisuća kilograma ili prevoziti 4 vagona i to jednostavno nije logično i to treba na neki način ispraviti ili do 24. godine vi morate upravljati autom do 100 konjskih snaga, ali zato s 21 godinom možete voziti autobus u kojem vam u tom trenutku unutra sjedi 40 ili, ne znam 50 recimo putnika. Ni to nije logično. A nije logično ni to da, na primjer kapetan broda nekog prekooceanskog koji prevozi naftu, može voziti taj brod pun nafte s 0,5 promila ili da kapetan aviona može voziti voziti air bus sa 200 ili 300 putnika sa 0,5 promila jer je to tako njihovim zakonom regulirano, a vozač kamiona ne smije kod nas popiti niti pivu. E zbog ove nelogičnosti isto tako predlažem da i oni, kao recimo kapetani brodova ili aviona isto mogu popiti do 0,5 promila, ali da nakon toga slučajno ako budu zaustavljeni za njih kazna bude i 3 pa i 5 puta veća nego za ostale, a da mladi vozači mogu popiti do 0,3 promila jer me nitko neće uvjeriti da ako je netko u nekom lokalu do 3 sata ujutro, da taj pije samo kavu ili limunadu. za kraj vi koji predlažete zakone samim time kazne, dajte uozbiljite se, ne rastu nikome kune po stablu, u svemu treba imati mjeru, a ovaj zakon naprosto svjedoči i to je njegova najgora posljedica da neki u ovoj Vladi nemaju mjere i da ne želi priznati da je ova Vlada u stanju učiniti nekad i neku pogrešku. A 0,0 promila bila je greška i to treba shvatiti i tu grešku razumljivo treba ispraviti. Osobno zbog ovih kazni ja neću glasati za ovaj zakon, da li će drugi u klubu glasati to je njihov izbor, ali doista gospodo npr. kazne od 3 tisuće, 5 tisuća, 15 tisuća kuna ne znam da ih sada ja ovdje ne nabrajam, jesu takve koje će koje će naše zatvore i dodatno opterećivati jer ljudi naprosto nemaju takve prihode da iste mogu podmiriti ili će na kraju sve pasti u zastaru i opet zakon će izgubiti bilo kakvu svrhu. Sve u svemu mislim da je intenca manje-više bila korektna, ali ipak ta činjenica da se ne želi priznati da se je u stanju ponekad učiniti grešku, nešto je što iritira i onda se ide u ovu drugu krajnost, predlaže se kazne koje stvarno nemaju nikakve zdrave logike. Hvala. Imamo ispravke. Prvi je gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je rekao da je Zakon o 0,0 promila promašen i da je efekt nikakav. Kolega i nabrajali ste kasnije koliko je bilo poginulih 2004., 2005. pa ste rekli da 2004. 600 i nešto osoba, 609 čini mi se, sljedeće godine 2005. 597, ali niste spomenuli ono što je najvažnije, niste spomenuli 2003. godinu u kojoj je poginulo preko 700 ljudi, 700 osoba. Dakle zakon je sasvim sigurno senzibilizirao cjelokupnu hrvatsku javnost, posebice vozače i sasvim sigurno da je dao rezultate. Sama ta činjenica da je za razliku o 2003. sljedeće godine poginulo gotovo 100 osoba manje, jamči da je zakon postigao efekt. I drugo kolegica Caparin nije ništa povlaštenija od vas, nije na auto odvežena i ona je morala ići, našalili ste, ali pred hrvatskom javnosti je ispalo da je ona povlaštena, odnosno nije njeno auto odveženo kao i vjerojatno vaše i morala je platiti isto kaznu kao i vi. I treće, ovaj zakon koji je pred nama, on ne ukida 0,0 promila. On je samo tolerantan za iskusnije vozače koji mogu imati 0,5 ukoliko nisu napravili nikakav prekršaj. Zakon o 0,0 promila ostaje na snazi. Dakle ovim zakonom se ne ukida 0,0 promila. **Bebić, Luka gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. onda ja konstatiram da je odveženo moje, a ja sam platio tisuću kuna. Pa vas ja pitam sada, tko ovdje ima privilegije, a tko nema? Ispravak, gospodin Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Ja bih ispravio kolegu poštovani predsjedniče, Kajina. On veli da su ovaj zakon radili ljudi koji ne žive na zemlji nek' na mjesecu. Mislim da to nije točno. Svi živimo na zemlji. Kaj se tiče velikih kazni, pa ja moram, to je moje osobno razmišljanje, da nije ovaj zakon nikakav porez kojega mi uvađamo. Ovo je preventivna mjera. Pa sada ako mi se držimo zakona, poštivamo sve zakonske propise nećemo plaćati zakone, jer ispalo je kolega Kajin ko'da svi već unaprijed ste rekli da svi budu radili prekršaj i zatvori budu puni, znači ne budu. I ono što bi rekao kaj se tiče ovih, tih kazna. Pa oprostite ako ja prođem kroz crveno, a imam saborsku plaću, nisam napravio ništa veći prekršaj nego onaj tko ima 2 tisuće kuna plaću ili ne daj Bože da zgazim nekoga na pješačkom prijelazu. Znači ja bih trebao ići u zatvor valjda duplo duže zato kaj imam veliku plaću za razliku od onoga tko ima malu plaću. Pa nije moja kazna veća nek' je moj prekršaj veći nek' je njegov zato što ima manju plaću. Zato se ne slažem, slažem se da su kazne možda previsoke, ali sigurno da trebaju biti za sve iste. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Jedino veća plaća može osigurati mogućnost više konzumiranja alkohola, možeš platiti. Imamo još ispravak, gospodin Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa slažem se s kolegom Kajinom i to je istina jel', da je ovaj zakon priznao, odnosno da 0,0 promila ništa nije nikakav efekt postigao, ali se s njim ne slažem da je dobro to da se priznalo i da je ta greška otklonjena kao što ste imali priliku čuti sada od strane parlamentarne većine čujemo da 0,0 promila da 0,0 promila nije ukinuto. Ja se nadam da su to čule i kolege iz HSS-a jer oni stvarno tvrde da je to ukinuto. Dakle ponavljam 199. članak kaže 0,5 u stjecanju. Šta to znači? nema vozača, nema automobila koji sukladno ovim člancima u ovom zakonu nemaju jedan prekršaj ili barem jedan sitni prekršaj. E ako imate taj mali sitni prekršaj, onda odgovarate i za 0,1 ili 0,2 promila, prema tome ne ukida se 0,0 promila i da se kamijondžijama vrati ovo što vi tražite onda po članku 199. opet odgovaraju zato što su imali 0,1 promil. Hvala. Klub HSLS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Na početku mog izlaganja ja ću se malo osvrnuti na ove krive žmigavce koje svako toliko kolega Kajin daje sa ove saborske govornice, jer kada je jednom dao taj krivi žmigavac izaziva autonomiju Istre. Meni sticajem okolnosti auto bilo pošarano od početka do kraja, odnosno sa sa vjerojatno nekim čavlom i to ovdje blizu Hrvatskoga sabora. Prema tome nemojmo se malo s tim izjavama razbacivati da je netko ugrožen ili nije ugrožen ili da je netko nekome dirao auto zbog toga što nosi pulsku registraciju. Ja ću se ovdje sa ove govornice neću isticati različitosti nego ću se zalagati da Istra bude jednako vrijedni prostor kao i svi dijelovi Hrvatske, a neću nikada izazivati autonomiju. Tako da taj dio raščistimo oko tih krivih žmigavaca. Ovaj prijedlog zakona da idemo na konkretno, je nešto bolji nego u prvom čitanju. Naime nema pojašnjenja zakona i to je dobro, jer su pojašnjenja na neki način govorila o nekoj nultoj toleranciji koja inače ne postoji, ne postoji nulta tolerancija jer je nula prazan skup, jer nije nikakva tolerancija, dakle to je dobro. Nema pozivanja na nove vozače nego se govori o kategoriji mladih vozača. Dakle prijedlog zakona je dobio, dakle nije se ostalo nijemo na primjedbe koje su date u prvom čitanju i jedan dio je dorađen. Ono što i dalje za klub HSLS-a i Hrvatske stranke umirovljenika postaje sporno je nelogično kažnjavanje u slučaju da vozač u krvi ima do 0,5 promila u slučaju prometnog prekršaja. Za nas bi to moglo proći eventualno kada bi se nekome utvrdila odgovornost za prometnu nesreću, a ne za svaki prekršaj. Mi zagovaramo i dalje ćemo zagovarati jednu enciklopedijsku podjelu koja je jedna trajna vrijednost koja kaže da do 0,5 promila alkohola u krvi nema alkoholiziranosti, da od 0,5 do 1,5 promila alkohola u krvi se radi o pripitom stanju. Od 1,5 do 2,5 se radi o pijanom stanju i od 2,5 miligrama pa nadalje o teško pijanom stanju. To svaka enciklopedija poznaje i to bi morao biti u svakoj struci temelj koji bi trebali poštivati. ne samo kapetan na brodu nego i jedan dizaličar koji upravljanja jednom brodograđevnom dizalicom od nekoliko milijuna eura vrijednosti prenosi terete i iznad ljudi odnosno iznad sekcija isto tako može imati sasvim legalno po Zakonu o zaštiti na radu 0,5 promila alkohola u krvi i nitko ga zbog toga neće kazniti pa makar bio mali prekršaj oko neispravnosti te dizalice. I nije u tome, zaista nije u tome suština ovog zakona. Ovakvim odredbama samo ćemo dozvoliti mogućnost proizvoljnog tumačenja ovog zakona u slučaju kažnjavanja vozača i s time se baš mi u našem klubu ne slažemo i dugoročno je to za nas neprihvatljivo. Mi se moramo zamisliti nad jednom činjenicom kad već govorimo o 0,5 promila alkohola u krvi moramo reći da Nijemci imaju 0,5 i nemaju ograničenja brzine na autocestama, dakle možeš voziti 250. S druge strane, imamo Engleze koji imaju 0,8 promila dozvoljenih alkohola u krvi a jedni i drugi imaju najmanje nesreća u odnosu na 100 tisuća vozača, i jedni i drugi imaju najmanje. Kod Engleza nećete za manje od 0,8 promila platiti nikakvu kaznu ali za 0,9 ćete za 0,9 ćete dobiti upozorenje a više od 0,9 spavate u zatvoru, ne ide se dalje, spava se u zatvoru. Dakle, postoji granica do kuda se može i to je za sve jednake i za mlade i za stare vozače, i uopće suština nije u tom kažnjavanju. Oprostite, ali ja osobno mislim malo poznam to područje da je puno gori prekršaj vožnja bez dozvole, vožnja u neregistriranom odnosno neispravnom automobilu i da su to stravični rizici po sigurnost prometa na cestama odnosno sve sudionike u prometu. I ono što sam apsolutno siguran da visoke kazne same po sebi ne stvaraju prometnu kulturu. Dapače, čak znaju i stvoriti određenu nesigurnost vozača kada se pojedini slabije iskusni vozači u slučaju kad primijete policajca na cesti svi usplahire i paničare. I to se događa sasvim sigurno i vi to dobro znate da se događa. Isto tako, kad govorimo o ovoj materiji nigdje, nikako i nigdje se ne govori niti se vode statistike o tome koliko su same prometnice i njihovo stanje uzročnici prometnih nesreća. trebalo se dogoditi na više desetaka smrtnih slučajeva u tunelima da bi se po tunelima stavile barijere odnosno one niske prepreka koje vas upozoravaju da morate ostati u svom traku. I nitko nakon postavljanja tih barijera nije se potrudio analizirati da li nakon tih barijera ima više ili manje prometnih nesreća. Ja vam tvrdim da ih ima manje, barem koliko pratim taj dio. Imali smo ovu zimu i led na "ipsilonu", imamo odrone na cesti. Koliko kliskost odnosno istrošenost asfalta djeluje na sigurnost prometa na cestama o tome se ne govori i ne vode statistike. Na Oštrovici-Kikovici, na novom dijelu ceste vozite 100 na sat što je sasvim dozvoljeno naletjet ćete u slučaju kiše na vodeni jastuk koji će vas dobro, dobro skrenuti na cestu, na novoj prometnici. Tom prometnicom vozim. Da li je to novi rizik na cesti? Da li su projektanti o tome vodili računa? Koliko na to utječe horizontalna i vertikalna signalizacija? Koliko na sigurnost prometa na cestama utječu zaštitne ograde i njihova ispravnost? Mi na "ipsilonu" imamo svako toliko pa srndaća na cesti iako to nije autocesta ali ima ogradu, iako ljudi kažu da je to brza motorna cesta ali to nije točno. Istarski ipsilon nije brza motorna cesta. Želi se je tako prikazati, ali to nije. Ona je samo polovica autoceste. Da je ona brza motorna cesta nikad ne bi bila projektirana sa toliko zavoja i usjeka. Ona je samo polovica autoceste i ona će biti vrlo dobra, odlična prometnica ali onda kad bude autocesta. Mi imamo i katastrofalno stanje dijelova državnih cesta, idimo od Brestove prema Labinu. Samo se tamo provedite, dijela županijskih cesta i sve to utječe na sigurnost prometa na cestama. Govorimo o mladim vozačima i njihovom osposobljavanju za sigurnu vožnju. Mi u Istri možemo reći da su naši mladi vozači samo ¾ osposobljeni uopće za normalnu vožnju. Zašto? Pa njima fali jedna bitna karika u njihovoj vožnji. Oni nemaju gdje naučiti voziti na autocesti. Ne samo mladi vozači nego i stariji vozači, pa nam se dogodi da nam stariji vozači dođu u Kopar i prođu na autocestu u tunelu u suprotnom smjeru tamo gdje nije dozvoljeno. O tome je pisala štampa i to je objektivan problem. Mi osposobljavamo, puštamo mlade vozače u promet a oni se još nisu okušali na autocesti a nigdje ne piše obaveza da taj instruktor vožnje mora s njima otići do Grobničkog polja da bi napravio relaciju od Grobnika do Delnica da oni se iskušaju u vožnji na autocesti. Autocesta je sastavni dio svih naših prometnica što znači da naši mladi vozači nisu kompletni. kompletni. Da li je netko analizirao koliko pisani mediji i audio vizualni mediji stvaraju iluziju o apsolutno sigurnim automobilima tehnički savršenim. Ima šest, osam, dvanaest zračnih jastuka. Mladi ljudi to piju, strahovito to čitaju i stvara se iluzija da su oni apsolutno sigurni. Sigurnost nije u tehničkim karakteristikama vozila. Sigurnost je u kulturi vožnje, sigurnost je u prepoznavanju opasnosti. O tome se u ovome zakonu ne govori i ovaj zakon sigurno sam po sebi ne može pospješiti kulturu vožnje, razinu kulture vožnje. Koliko videoigrice koji naši mladi od malih nogu počinju igrati na kompjuterima, u njihovoj podsvijesti utječu na osjećaj lažne sigurnosti. Tko zna kad će taj osjećaj lažne sigurnosti koji je stekao kao dijete sa videoigricom proizvesti takav lažni osjećaj u vožnji sada ozbiljnim automobilom i gdje će on pritisnuti gas do daske. Tko to može znati kad će se dogoditi? Zato neovisno o tome ovaj zakon će proći, Hrvatska stranka umirovljenika, odnosno klub HSLS, HSU će ovo podržati jer je ovo bolje nego što je bilo, i slažemo se da ovo nije ukidanje 0,5 promila i sve smo rekli, potpuno svjesni šta se želi napraviti. Želi se nešto promijeniti sa najmanje štete i sa najmanje pomaka i to je u redu. Ali ima jedna druga stvar. Znate, po ovom zakonu su kažnjavani mladići koji su iz druge smjene odlazili nakon 23 sata kući, a nemaju javnog prijevoza u 23 sata i to nije korektno i od naše policije i to se događalo u Istri i ja to znam točno kome se i kada događalo i ako bi samo zbog tog članka zakona bilo, ja bih glasao za promjene, jer su ove promjene u odnosu na prethodno stanje bolje. A sa 0,5 ćemo se još namučiti. Svakako vezano i za ova svjetla nemam posebnog stava koliko je dobro, toliko moguće da je dobro samo sa potrošnje energije da se ljeti ne koriste svijetla, ali već smo se i tako svi naučili i automati su ugrađeni na vozila, tako da to nije nešto presudno, ali eto neka prođe kao promjena. kao promjena. Ono što na kraju želim predložiti, mi imamo Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama i doista je sazrijelo vrijeme da mi u Hrvatskom saboru odradimo jednu sveobuhvatnu raspravu o stanju sigurnosti prometa na cestama i provedbi nacionalnog programa i to sa svih aspekata i definitivno sa pozicije starosti i tehničke ispravnosti automobila, sa povećanja broja autocesta, sa tehničkom ispravnošću naših autocesta, dakle ukupnom stanju prometnica, da raspravljamo ovdje i o stanju prometne kulture u Hrvatskoj i o utjecaju medija na naše vozače i jednom detalju, i o utjecaju buke na mlade vozače. Ja nešto o tome sam učio i znam, netko tko je izložen buci po četiri, pet sati u diskaču, kad sjedne za volan on nema ni reflekse, niti taj osjećaj spremnosti na određene rizike ili nije dovoljno koncentriran na vožnje, pogotovo to ako je to još nakon takvog utjecaja u 4, 5 ujutro, a toga ima. Puno mladih vozača vozi i pod tim dojmovima, do svih ovih drugih već rečenih elemenata. Dakle, mi ćemo predložiti ovdje Hrvatskom saboru klub HSLS, HSU da se u jednom prihvatljivom roku ovdje održi rasprava o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama za 2007. i da se ovdje održi jedna sveobuhvatna rasprava jer o ovome o ovome što su životna pitanja za naše građane nikad dovoljno raspravljati i nikad dovoljno dobrih poruka. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravak, gospodin Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Pa netočan je navod da je ovaj zakon u drugom čitanju pretrpio jako bitne izmjene. Moje iskustvo, ja sam ga pažljivo čitao i u prvom i drugom. Moje iskustvo kaže sljedeće, da ovo je jedan od rijetkih zakona koji nije zapravo uvažio ni onaj minimum da pokaže dobru volju iz prvog čitanja. Na kraju krajeva, gospodine Hrelja, sam ministar je na odboru rekao za promet rekao da je samo jedna izmjena usvojena, a to je ono vezano za djecu, jedno dijete, dvoje dijete, vezivanje. Tada je ministar još rekao jednu stvar, a to je da je Hrvatska jedina zemlja koja na ovakav način ima definirane promile u krvi, dakle 0,5. Opet nešto eksperimentiramo, a nismo spremni prihvatiti stvari koje su etablirane i koje su provjereno dale rezultate, o kojima ste i vi tu pričali. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin zastupnik Boris Šprem. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik Hrelja, dakle na ovaj istu tvrdnju koju je gospodin, uvaženi zastupnik Šime Lučin rekao, dakle da je ovaj zakon u drugom čitanju bolji od onog zakona u prvom čitanju. Dakle, ja ispravljam na način da kvantificiram pa ću u ovom rasponu od 0,1 do 1,5 reći da je taj zakon u drugom čitanju bolji od ovog u prvom čitanju za koliko sam ja uspio izračunati za točno 0,1 promila. Hvala lijepa. Gospođe i gospodo zastupnici, završili su svi klubovi. Ostaje 8 pojedinačnih i jedna klub od 5 minuta. Mislim da bi mogli prekinuti današnju raspravu i nastaviti sutra u 9 i 30 sati. Imamo 9 kolega, prvi je gospodin Šime Lučin, zatim Živko Nenadić, potom Luka Denona i tako redom. Prijatno vam.